Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

в ал. 7 след думите „временни възпрепятстващи съоръжения“ се добавя „и системи за наблюдение на държавната граница“,

Положителните становища по ал. 1, т. 9, сертификатите и другите документи по ал. 1, т. 10 влизат в сила от деня на издаването им.“ 3. Създава се чл. 125а: „Чл. 125а. (1) В изпълнение на правомощията по чл. 125, ал. 1, т. 9 и 10 органите по пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол, по искане на заинтересовани лица издават: 1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност; 2. становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация; 3. становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт; 4. сертификати за съответствие на обектите с с правилата и нормите за пожарна безопасност. (2) Документите по ал. 1 се издават след подаване на искане от заинтересовано или упълномощено от него лице с приложени документи, определени в наредбата по чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2,

на искането по ал. 2 се установят нередовности, заявителят се уведомява да ги отстрани в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще доведе до прекратяване на производството. съобщението се посочват изискванията на нормативния акт, за които органът е констатирал нередовност. Срокът за произнасяне по искането започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. При неотстраняване на нередовностите по ал. 3 производството се прекратява с решение на длъжностното лице, оправомощено от министъра на вътрешните работи за издаване на съответния документ по ал. 1, което се съобщава по реда на ал. 13 и не подлежи на обжалване. (5) За спиране на производството по издаване на документи по ал. 1 се прилага чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението за спиране се съобщава по реда на ал. 13 и не подлежи на обжалване. Когато при проверката по същество за съответствието с правилата и нормите за пожарна безопасност се установи липса на доказателства за факти или обстоятелства от значение за производството, от заявителя се изисква представяне на необходимите доказателства и доказателствени средства и се определя срок за тяхното представяне, който не може да бъде по кратък от 3 дни и по-дълъг от 14 дни.

(8) В становището по ал. 1, т. 3 и в протокола по ал. 7 се установява съответствието на обекта със: 1. строително-техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за обекта, инсталацията или съоръжението, в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация; допуска се по искане на заявителя да се установява съответствието на обекта, инсталацията или съоръжението с действащите към момента на подаване на искането за издаване на сертификат строително технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност; 2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, инсталациите или съоръженията, действащи към момента на извършване на проверката. (9) Срокът на валидност на сертификат по ал. 1, т. 4 е пет години. При констатиране на изменения в условията, при които е издаден сертификатът, водещи до несъответствия с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, срокът на действие на сертификата се прекратява с решение на органа, който го е издал, за което се уведомяват притежателят на сертификата и заинтересованите лица. Решението се съобщава по реда на ал. 13 и може да бъде оспорено по реда на ал. 15.

правилата и нормите за пожарна безопасност оправомощените длъжностни лица издават решение за отказ за издаване на документ по ал. 1, в което се описват несъответствията с правилата и нормите за пожарна безопасност. (12) Документите по ал. 1 и решенията за отказ по ал. 11 се издават в срок до 14 дни от датата на започване на производството, съответно от отстраняване на нередовностите, а в случаите по ал. 6 – в срок до 14 дни от датата на представяне представяне на необходимите доказателства и доказателствени средства или датата на изтичане на определения срок за тяхното представяне. (13) Документите по ал. 1 и решенията за отказ по ал. 11 се съобщават на заинтересованите лица тридневен срок от издаването им, за което се прилага чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. (14) За неуредени въпроси

може да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по горестоящия административен орган, за което се прилагат разпоредбите на глава шеста от Административнопроцесуалния кодекс, с изключение на чл. 88, ал. 3, чл. 90, ал.

Оспорването не спира изпълнението, освен ако непосредствено по-горестоящият административен орган разпореди друго. (16) В случай на оспорване по административен ред и преразглеждане на решение за отказ по ал. 11 решението за изменение може да бъде оспорено по реда на ал. 15. тези случаи не се допуска повторно преразглеждане. (17) При оспорване по административен ред решението на непосредствено по-горестоящия административен орган не подлежи на оспорване. (18) За допълване, поправка на очевидна

кодекс. Отказ за издаване на решение за допълване/решение за поправка/акт за тълкуване може да бъде оспорен по реда на ал. 15. (19) Документ по ал. 1 и влязло в сила решение за отказ по ал. 11 могат да бъдат отменени или изменени от непосредствено по-горестоящия административен орган, като производството може да бъде възобновено на основанията, посочени в чл. 99 от Административнопроцесуалния кодекс. За реда за възобновяване на производството се

Предложение на народния представител Маноил Манев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 28: „§ 28.

получат и чужденците от български произход, които са приети като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България и представят документ за български произход.“

и осигурява необходимите технически и програмни средства за издаването на паспорти със срок на валидност 10 години съгласно чл. 36, ал. 1, не по-късно от 1 януари 2021 г.“ По § 15 има предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 30: „§ 30.

приет на първо гласуване на 27 юни 2019 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Няма изказвания. Ще подложа на гласуване два текста. Първият е текстът на вносителя за наименованието на Закона и вторият е създаването на нов § 1 с текст, съгласно Доклада на вносителя. Моля, гласувайте.

направено предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7: „§ 7.

Когато при контролната официална полска инспекция по ал. 17 се установят несъответствия, допуснати по вина на инспектора, които не позволяват продължаване на сертифицирането на посева, разрешението по ал. 1 се отнема. отнема. (21) След отнемане на разрешението при условията на ал. 20, лицето може да кандидатства за издаване на ново разрешение по реда на ал. 1 – 12.“

§ 3: „§ 3. В чл. 9 се създава ал. 3: „(3) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“

По § 9 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става §11: „§ § 4: „§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „Общ каталог на сортовете земеделски растителни видове или Общ каталог на сортовете зеленчукови култури“ се заличават, а думите „ароматни и овощни“ се заменят с

7 и 8: „(7) За вписване на сорта в официалната сортова листа за следващата година заявителят подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС и заплаща цена по ценоразписа по чл. 22, ал. 2. Заявлението се подава ежегодно до 20 декември на текущата календарна година лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. (14) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“ 3. Досегашната ал. 13 става Моля, режим на гласуване

БЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6. По § 6 има направено предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7: „§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 накрая се добавя „или в оправомощени от Европейския офис за сортовете растения национални офиси на държави-членки на Европейския съюз“.

14: „(13) За издаване на разрешение по ал. 3 или на удостоверение по ал. 8 лицата подават в ИАСАС заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, съответно от изпълнителния директор на агенцията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. (14) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“

направено предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7: „§ 7. § 8: „§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Сортоизпитването се извършва след подадено заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС, и въз основа на договор, сключен между заявителя за сортоизпитване и Агенцията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“ 2. Създава се ал. 4: „(4) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“

§ 9: „§ 9. В чл. 20 ал. 7 се отменя.“ Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10.

За полско изпитване за различимост, хомогенност и стабилност, както и за биологични и стопански качества, се заплащат такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 7. ал. 7. (2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва дейности и услуги на физически и юридически лица съгласно ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор, който се публикува на интернет страницата на Агенцията. (3) За сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, извършвано в национални офиси на държави – членки на Европейския съюз, както и за извършване на технологични анализи на качеството, се заплаща цена по ценоразписа по ал. 2.“

§ 12: „§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създават се нови ал. 6 и 7: „(6) За регистрация по ал. 4 лицата подават в ИАСАС заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. (7) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“ 2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 8 и 9.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13: „§ 13. В чл. 31, ал. 5 изречение второ се изменя така: „Разрешението се издава на лица, положили успешно изпит за пробовземачи, организиран от ИАСАС“.“ Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови § 14 и 15: „§ 14. В чл. 32, ал. 5 думите „ал. 6“

Подлагам на гласуване два текста: първият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 11 по вносител, който става § 13; и вторият е предложението на Комисията за създаване на нови два параграфа 14 и 15 с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

§ 16: „§ 16. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „отговарят на изискванията“ се добавя „на решенията за еквивалентност на Европейската комисия“ и се поставя запетая. 2. В ал. 2 след думите „трябва да са“ се добавя „етикетирани с официални ОИСР етикети и“, а думите „документ за посевни качества и здравно състояние, издаден“ се заменят с „ОИСР сертификат и ISTA оранжев международен партиден сертификат, издадени“. 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Търговските семена, които се внасят, трябва да са придружени от ISTA оранжев международен партиден сертификат, с изключение на търговските семена от декоративни растения, които се внасят с фирмен документ.“ 4. В ал. 4 думите „са придружени от документ за качество, издаден от официален сертифициращ и/или контролен орган на страната износител“ се заменят с „отговарят на изискванията на решенията за еквивалентност на Европейската комисия“.

По § 13 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 17: „§ 17. § 17: „§ 17. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след думите „изискванията на“ се добавя „решенията за еквивалентност на Европейската комисия, на“. 2. В ал. 4 след думата „несъответствие“ се добавя „с изискванията на решенията за еквивалентност на Европейската комисия и/или“. 3. Алинея 5 се изменя така: „(5) За проверка на съответствието на семената с посоченото в документите в чл. 57 ИАСАС взема проби и извършва лабораторен анализ на внесените семена.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 18: „§ 18. В чл. 61 се правят следните изменения: 1. Алинеи 1 – 7 се отменят.

първият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 12 по вносител, който става § 16; вторият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 13 по вносител, който става

Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 20: „§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1.

и 21: „20. „ISTA оранжев международен партиден сертификат“ е сертификат за партиди семена, издаден от семетестващите лаборатории ISTA. 21. „Грунтов контрол“ е полски метод за установяване на сортова чистота Моля, продължете,

приет Законопроектът. Съобщения за парламентарен контрол на 12 юли 2019 г., петък: 1. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на един въпрос от народния представител Стефан Бурджев. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на десет въпроса от народните представители Николай Иванов и Иван Генов, Любомир Бонев, Георги Йорданов, Кольо Милев, Александър Ненков и Александър Иванов – два въпроса; Кристиан Вигенин – два въпроса, и Иван Ченчев. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на три въпроса от народните представители Веска Ненчева, Георги Йорданов, Илиан Тимчев и Николай Тишев. 4. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на четири въпроса от народните представители Виолета Желева, Иван Валентинов Иванов, Надя Клисурска и Георги Стоилов – два въпроса. 5. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на два въпроса от народните представители Милен Михов и Иван Валентинов Иванов. 6. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Никола Динков. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на вътрешните работи Младен Маринов на един въпрос с писмен отговор на народния представител Андон Дончев; министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на четири въпроса от народните представители Светла Бъчварова – два въпроса; Васил Антонов и Румен Георгиев; - министърът на туризма Николина Ангелкова на един въпрос от народния представител Борис Ячев; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на три въпроса от народните представители Милен Михов, Даниел Йорданов, Красимир Янков и Павел Шопов. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на два въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов и Николай Цонков към заместник министър-председателя по обществения ред заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов; на един въпрос от народния представител Севим Али към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова; един въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Нено Димов. Поради ползване на платен годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов. Следващото редовно пленарно заседание е на 12 юли 2019 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието. Да.